от Министерството на финансите: Росица Желева – заместник-министър, Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет“, Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи“, Надежда Генова – директор на дирекция „Финанси на общините“;

1000,0“ се заменя с „69 970“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Юлиан Ангелов, Борис Ячев, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов и Явор Нотев:

2. В Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1 – „Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.“, се правят следните изменения:

2.2. На ред 27 „Македонски научен институт“ числото „70,0“ се заменя с числото „100,0“.“ Комисията не подкрепя предложения източник за увеличение на субсидиите и други текущи трансфери за Македонски научен институт. Предлага намаление с 30,0 хил. разходите по чл. 1, ал. 2, т. II. „Разходи“, т. 2 „Капиталови разходи“ и т. 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“. Предложение от народните представители Юлиан Ангелов, Христиан Митев, Станислав Станилов, Борис Борисов, Искрен Веселинов, Александър Сабанов, Милен Михов, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Красимир Богданов, Петър Петров, Росен Иванов, Емил Димитров, Калин Поповски, Славчо Атанасов, Валентин Касабов, Йордан Апостолов и Явор Нотев:

„Други дейности и услуги“ числото „23 123,0“ се заменя с „25 123,0“ (+ 2 000 000). С предложеното изменение се увеличава бюджетът на Министерския съвет в частта, включваща бюджета на Държавната агенция за българите в чужбина, със средства в размер на 2 000 000 лева.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Валентина Найденова: „В чл. 1 се предлагат следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, Раздел I.

„4 489 309,8 хил. лв.“ да се замени с „4 489 466,40 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители

В чл. 1, ал. 4 числото „623541,8“ да се замени с „638786,26“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Валентина Найденова и Милко Недялков:

„Текущи разходи“, т. 1.1. „Персонал“ числото „4 489 309,8 хил. лв.“ да се замени с числото „4 488 309,8 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Дора Янкова: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

„11 923 291,5“ се заменя с „13 707 904,5“; - на ред 1. Текущи разходи числото „9 449 086,2“

Субсидии и други текущи трансфери числото „924 331,3“ се заменя с „994 358,8“; - на ред 1.2.1. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия числото „856 086,0“ се заменя с „918

- на ред 1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „1 124 690,4“ се заменя с „1 126 437,4“; - на ред 2. Капиталови разходи

131 410,9“ се заменя с „2 404 731,9“; - на ред 2.2. Капиталови трансфери числото „237 973,7“ се заменя с „337 973,7“; създават се ред 5.4 и 5.5.: „5.4. За икономически растеж и преодоляване на регионалните различия 220

лв.“ „(6) Министерският съвет определя условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното разходване на средствата по ал. 5, за постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможност за генериране на заетост и доходи и повишаване на конкурентоспособността на икономиката.“ „(7) Утвърждава целева програма за финансово оздравяване на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ с бюджет 500 хил. лв., разчетени в ал. 2, раздел II, ред 5.5.“ „(8) Средствата по ал. 7 до размер на 250 хил. лв. са за сметка на фискалния резерв, при спазване на изискването на чл. 67.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Промяната е в съответствие с предложение по чл. 2. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Предложението е в съответствие с предложение по Приложение № 4 към чл. 51. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. В чл. 1, ал. 2, на ред II „Разходи“ да се направят следните изменения: 1. На ред 2 „Капиталови разходи", в колона 2 сумата „2 393 032,7“ да се намали с 8 100,0 хил. лв. 2. На ред 2.1 „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“, в колона 2 сумата „2 155 050,0“ да се намали с 8 100,0 хил. лв. Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага увеличение на средствата за персонал с 8100,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на вътрешно-компенсирани промени по бюджета му, като предложената промяна е отразена в чл. 1.

се заменя с „11 103 263,7“. 2. създава се ред 1.6: „1.6. допълнителни средства за изпълнение на ПМС 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 3 200,0.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2018 г. по приходите, помощите и даренията, както следва: в приложената таблица. „(2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:“ в приложената таблица. таблица. „(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:“ в приложената таблица. „(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:“ в приложената таблица.“ Благодаря Ви, госпожо Ангелова. Откривам разискванията по чл. 1 от Закона за републиканския бюджет. Процедура или изказване имате? Предоставям думата за изказвания. Имате думата, заповядайте.

Господин Председател, господа министри, дами и господа народни представители! Искам от името на „Обединени патриоти“ като вносители на две предложения да оттеглим първото в неподкрепената му част, а второто изцяло, което не е подкрепено от Комисия, като мотивите ни да изтеглим второто ни предложение, което касае финансирането на българските организации зад граница, е със следните мотиви: Господин министър Горанов е тук. Той може да потвърди също разговора, който сме провели. Става въпрос за следното. Предложението, което бяхме направили с колегите касаеше 2 млн. лв., които да бъдат отпуснати на българските организации зад граница, за да кандидатстват по различни проекти. Чисто законодателно обаче, за съжаление в Закона за българите, живеещи извън Република България, такава процедура по този начин няма предвидена, а са съвсем други процедурите. Бе поет ангажимент от нас, от нашата група, да се изготвят промени в този Закон в най-кратки срокове, да ги внесем и съответно министърът на финансите да предложи с акт на Министерския съвет да бъдат отпуснати тези средства на Агенцията за българите в чужбина, за да може

„Обединените патриоти“, извинете. Заповядайте. Продължаваме с разискванията. Други изказвания? Господин Жельо Бойчев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери и министри, уважаеми дами и господа народни представители! С чл. 1 от обсъждания днес държавен бюджет запазваме досегашната несправедлива данъчна структура. Тази данъчна политика продължава да увеличава неравенствата в нашата страна. С този държавен бюджет ние продължаваме да бъдем единствената европейска страна, която облага минималните доходи на своите граждани. За нас социалната справедливост е важна тема, не само абстрактна категория. Затова сме предложили прогресивна данъчна система. Едно прогресивно облагане, което ще остави в българските граждани над един милиард лева разполагаем доход. Доход, който ще стимулира потреблението, потребление, което ще доведе до по-висок икономически растеж. Предложили сме прогресивна данъчна система за облагане, защото тя ще остави повече доход в ниско доходните категории български граждани. Това е по-справедливо, защото пределната полезност на парите за тези български граждани е по-висока. Искам с една мисъл да охарактеризирам това, което трябва да ни води, когато провеждаме политика, а тя е: „Оценката за нашия прогрес идва от това не дали сме успяли да прибавим още благосъстояние към тези, които имат, а дали сме успяли да осигурим достатъчно на тези, които имат по-малко“. Тази мисъл между другото, е на Рузвелт. С тази данъчна политика Вие обричате българските граждани. С тази данъчна политика Вие чертаете все по-голяма пропаст и неравенства между българските граждани. Какво друго обаче ни предлагате с този бюджет? Умишлено подценявате брутния вътрешен продукт, оттам и прогнозните приходи с цел отново да показвате свръх събираемост и да отчитате непрекъснато всеки месец резултати. Нека да погледнем да погледнем малко данните, защото големите Ви „успехи“ в събираемостта и в борбата за контрабандата, какво показват? Уважаеми дами и господа, данъчно-осигурителните приходи 2008 г. са били 32% от брутния вътрешен продукт. Към момента и с прогнозата за 2018 г. Вие сте под това ниво. Искам да Ви кажа, че от тогава, от 2008 г., до сега и брутният вътрешен продукт нараства с 34%, средната работна заплата нараства с 84%, минималната работна заплата нараства с 90%, акцизните ставки по някои горива и тютюневи изделия нарастват между 12 и 30%, данъчноосигурителните приходи нарастват само с 29%. Приходите от ДДС 2008 г. са 10,8%. В момента са около 9%. Приходите от акцизи 2008 г. са били 6,2% от брутния продукт. В момента ги залагате за следващата година под 5% от брутния продукт. Обяснете ми как става това при икономически растеж, който в голямата си част се дължи на база на потребление и растеж, косвените Ви данъци да намалят? Единственият извод е, че не може да събирате приходите на страната. Изводът е, че не може да ги планирате. И ако искате максимално справки, мога да Ви покажа. Да Ви покажа 2008 г. как обложените късове цигари, забележете, са 21,7 милиарда.

вече обложените късове цигари са 13,8 милиарда – 21,7 на 13,8. При средна акцизна ставка вече 163. Срив на приходите и от акцизи. За горивата ще помоля Председателя на Комисията по контрабанда в парламента Емил Димитров да излезе и да каже там какво е ощетяването не толкова с акциз. Там знаете, че схемите са най-вече с ДДС. Приключвам, господин Председател. Това е един бюджет на една пропусната година за Република България. Не успявате да използвате потенциала ни за икономически растеж, отказ от реформи. Продължавате да харчите пари без ясна цел и без ясен резултат за тях. Един бюджет, който обслужва големите корпоративни интереси, един бюджет, който ще направи богатите все по богати, един бюджет, който ще направи все по-бедни и все повече българските граждани. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Човек трябва да има достойнство и трябва да има историческа памет. Аз съм народен представител от 2005 г. Пълен мандат изкара тройната коалиция, когато беше въведена плоската данъчна система, когато „Атака“ от тази трибуна, и аз лично, сме протестирали изрично срещу въвеждането на подобна данъчна система. Сега от БСП, които я въведоха, предлагат да я сменим?! Човек трябва да има някаква памет, някакво достойнство и трябва да има последователна политика, ако иска да е политик! Това – първо. Второ, уважаеми колеги, Вие се опитвате да измамите политиката в България като предлагате прогресивна подоходна данъчна система, засягаща само физическите лица. Те, големите пари на олигархията са във фирмите бе, колеги, защо не го предложите това? Защо предлагате само за физическите лица, които винаги могат да си държат парите във фирмите и там не може да ги докоснеш? И из един път Вие – само физическите лица! Цялата тази Ваша история е фалшива, и тя няма стойност, и това се вижда от много далече. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ПГ на „Обединени

Аз не съм бил народен представител, когато е приемано това решение за плоско облагане, но трябва да се гледат решенията към определения период, когато са били взимани. Тогава правителството с мандат на БСП е предложило – между другото, правителствата на БСП обикновено предлагат радикални реформи и в данъчната система, много рядко други правителства ги правят, е предложило такъв тип данъчна реформа с няколко ясни цели:

в историческо време, в друг вече икономически цикъл, да се направи преглед и да се преосмисли тази политика. Тя, каквото може, е дала, но в момента анализът показва нещо друго. Министър Горанов беше тук някъде, той започна една проверка – касовите наличности във фирмите в България се оказаха, че са 13 или 16 милиарда. Какво означава това? Тези пари нито са инвестирани, нито им е платен данък, въпреки че е 10%, нито оттам е разпределен и дивидент. дивидент. Никой не може да отнеме правото на БСП в момента, с оглед на обстоятелствата и все по-големите неравенства в страната, да предложи нова по-справедлива и по-солидарна данъчна система – такава, каквато правим. Професор Станилов, ще Ви предоставя нашите документи от Конгреса,

Нали това беше дупликата? Ако искате, господин Бойчев, още една дуплика да вземете? Шегувам се. Заповядайте за изказвания. Изказване? Заповядайте, Професоре. (ОП): Това, дето повишава събираемостта и изсветлява, според нас, от „Атака“ и от „Обединени патриоти“, е едно фалшименто и има – навремето излязоха няколко статии и излезе статистика, в която се казва, че събираемостта на данъците при плоската система се увеличава само следващата година и на другите тази събираемост пада. Това че те при прогресивно подоходната се крият в сивата икономика, никой не може да скрие от държавата, изобщо ако има държава?! Аз не мога да приема тези твърдения! Изчел съм документите на БСП внимателно, следя за какво става дума и препоръчвам на колегата Жельо Бойчев, с който винаги съм бил в нормален диалог, да прочете днешната статия на Искра Баева във вестник „Труд“ и там ще разбере за какво става дума. Прочетете я и ще видите там как я е описала картинно и мило, и ще разберете, че въпросът при Вас не е за данъчната система, а е просто за властта. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, професор Станилов. Реплики има ли към изказването?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Станилов, след като сте против плоското данъчно облагане, ще подкрепите ли нашето предложение или тук идва въпросът, както Вие казахте, за властта: когато сте в опозиция подкрепяте прогресивното, когато не сте, подкрепяте плоския данък? Отговорете на този въпрос, тъй като Вие сте един – така както казахте, радетел против плоския данък.

човек с Вашите разбирания сте преминали вече в данъчната политика, която се характеризира с неолиберални подходи, или все пак смятате, че прогресивното подоходно облагане е онова облагане, което е справедливо социално? Това ми е въпросът и искам да ми отговорите Вашето мнение какво е, а не какво е нашето мнение. Вашето мнение ми кажете! Вие сте „за“ или „против“ това облагане? За да знаем, Всеки има право на еволюция, ние не спорим, ние не смятаме, че народните представители, един път защитили една теза, трябва постоянно да се придържат към нея. Развиват се хората в политиката, с участие в това число във властовото управление. Нямаме претенции към това, но искаме честно да ни отговорите на този един-единствен въпрос: Вие подкрепяте ли

Нещо заприлича на полицейски разпит: Вие за това ли сте, не сте ли за това и така нататък. Аз много пъти съм казвал, че политиката на „Атака“, респективно на „Обединени патриоти“, е свързана с нейното място в голямата коалиция. Тя е свързана с това, че ние сме 27 депутати и не можем да наложим фундаменталните си виждания.

Вие не разбирате какво правите според мен! Вие се опитвате да правите първосигнална опозиционна политика, която няма нищо общо с реалностите. Това е Вашата грешка, която ще Ви доведе в задънена улица. Запомнете го! Запомнете го ЖАБЛЯНОВ: Благодаря за дупликата, Професоре. Имате думата за нови изказвания. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Да, пропорционалният данък от десет на сто беше въведен в началото на 2008 г. Това вече беше споменато и това, което се търсеше тогава като ефект, е именно стимулиране на икономическия растеж, на заетостта, подобряване на събираемостта, на данъците върху доходите на физически лица, увеличаване на бюджетни приходи, намаляване на данъчна тежест, подобряване на ефективността на данъчната система. Знаете, че това беше период, в който имаше финансова криза, и не само в България, в много други държави беше въведен такъв тип данъчно облагане. Събраните приходи от този данък наистина показват, че той повишава събираемостта, тоест повишават се събраните приходи в бюджета, изсветляват се доходи и доказателство за това са данните за период от 10 години назад ако вземем за база 2006 – 2007 г., когато събраните приходи от този вид данък за в размер на 1 млрд. 324 млн. за 2006 г. и 1 млрд. 808 млн. за 2007 г., през следващите години значително тези приходи нарастват, като от 1 млрд. 950 млн. за 2008 г., за 2016 г. увеличението е почти двойно и е почти в размер на 3 млрд. лв. Тоест целта, която е била поставена с промяната в данъчното облагане, е била постигната. Беше казано, че тази система повишава неравенството между хората. Позволете ми да не се съглася с това по няколко причини. От една страна, независимо от размера на данъчната ставка, който е еднакъв – 10% върху доходите, колкото повече получаваш, толкова повече плащаш. Другото, което искам да кажа, е, че неравенството по принцип се измерва с Коефициент или Индекс на Джини от Националния статистически институт. Това е една характеристика за паричната разлика между бедни и богати. Този коефициент за последните години в България е неравномерен, тоест той се променя, независимо от размера на данъчната ставка, която е една и съща и е десет на сто през всичките тези години. Това доказва, че размерът на данъка не влияе пряко върху този коефициент на неравенство. Всяка държава преценява какъв да бъде моделът на данъчната ѝ система. Прогресивните данъци по принцип имат нежелан, негативен ефект върху индивидуалните решения за предлагане на труд и инвестиране в човешки капитал. Защото, когато хората са образовани, квалифицирани, те получават повече доходи и не бива да бъдат наказвани за това. Предложението, което правят колегите от БСП за промяна в данъчното облагане, е противоречиво и тези изменения ще доведат до загуби за бюджета, загуби, които са значителни и са в по-голям размер – в размер на 1 млрд. 711 млн. лв., като

Следва да имаме предвид и не само необлагаемия минимум за минималната работна заплата и това, че тя ще се променя и в следващите години, тоест размерът на тази загуба или на тази непокрита част от приходите ще расте, но следва да имаме предвид и размера на средната работна заплата, която също расте и която също ще допринесе до увеличаване на тази загуба от този приход. Ефектите от прилагането на приложената годишна прогресивна данъчна скала за доходи, различни от тези по трудови правоотношения, не са оценени.

то ще доведе до загуба в приходната част на бюджета, която следва да се компенсира отнякъде. Ние сме за запазване на пропорционалното подоходно облагане, което е необходимо за икономическия растеж на страната, и за мотивиране на образовани и квалифицирани хора. Благодаря Ви. Имате думата за реплики към изказването, уважаеми народни представители. Господин Кирилов, заповядайте. ДАНАИЛ КИРИЛОВ Уважаеми господин Председателю, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Илиева, аз съм съгласен с Вашия подробен анализ, който направихте на двата вида облагане, но не разбрах ясно през 2008 г. ли казахте, че е приложен плоският данък? Не разбрах данните, които дадохте в сравнителен план кои години касаеха – 2006, 2007 спрямо 2008 година ли? Благодаря Ви.

за подробния Ви анализ и за видовете данъчно облагане… (Силен шум в залата.) Госпожо Илиева, към Вас е репликата. Бихте ли ми казали една държава от Г-7 – Г-7, ако не знаете, са най-развитите държави, където има плосък данък? Не, не! Кажете ми една държава, където има плосък данък от тези най-развити държави или те са достатъчно глупави и не могат да го въведат, защото, виждате ли, ние сме се сетили?! Напротив, ние след десет години виждаме, че има проблем,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаема колежке, аз не мога да се съглася с Вас, че дебатът трябва да бъде проведен само върху данъчната система и ще Ви кажа защо. Тъй като колегите от БСП доста правдиво и доста често казват, че не могат да се правят съществени промени в закони посредством Преходни и заключителни разпоредби, аз смятам, че те са достатъчно последователни в своите действия и когато правят такива промени е хубаво да кажат, че те подкрепят да се правят такива принципни промени в други закони. Не е нормално в единия случай, че не може да се прави такава промяна, а в другия случай самият ти да предлагаш такава и затова, от тази гледна точка, не съм съгласен да се прави чак такъв анализ, разбор върху данъчната система при положение, че условията, в които функционираме в момента, са при плосък данък. Това е нормално, тъй като разглеждаме все пак бюджета за следващата година. Няма как да сме изменили данъчната система в тази или да направим това изменение в рамките на календарния декември месец и това съществено да промени механизмите, по които ние ще събираме средствата през следващата година. Моля Ви, колежке, когато действително се води дебат, нека той да бъде сериозен, да отговаря на принципите, такива каквито и от опозицията са призовавали – госпожа Нинова включително, и господин Стойнев, и господин Бойчев, и те са действително правдиви, да не се правят съществени промени с Преходни и заключителни разпоредби. Благодаря. Благодаря Ви, господин Александров. Имате думата за дуплика. Заповядайте, госпожо Илиева. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! По реда на направените ми реплики. Най-напред да кажа на господин Кирилов, че – да, данните, които изнесох, започват от 2006 г., през 2007 и и през 2008 се наблюдава вече увеличение до милиард 950 милиона, което нараства значително през следващите години в прогресия и достига до около три милиарда през 2016 г. Що се отнася, господин Стойнев, до това, което Вие поставихте като въпрос: в САЩ, въпреки че на федерално ниво данъкът е прогресивен, има пет щата – Илинойс, Индиана, Масачузетс, Мичиган и Пенсилвания, които прилагат плосък данък със ставка между 3 и 5%!

Благодаря, госпожо Илиева. Имате думата за следващи изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми дами и господа министри! Член 1 всъщност предрешава целия бюджет, както добре знаят всички, и по него изказванията са и по самия член, и по политиките, и общо политически, което е прието в цялата практика на Народното събрание, но аз ще се опитам да ограничи изказването си именно върху приходите и разходите. По отношение на приходите – нека да започнем с доброто. За разлика от миналогодишния бюджет, тук виждаме вече един сравнително добре планиран брутен вътрешен продукт, на базата на който при съответния процент се получават и прилични приходи, бих казал, като планирани. Защото миналата година по това време, от тази трибуна ние предупредихме, че бюджетът се съставя тенденциозно ленив по отношение на приходите и посочихме, че точно брутния вътрешен продукт е инструментът, през който това се случва, след което цяла година ни заливаха с някакви два милиарда преизпълнение и след като се коригираха данните за брутния вътрешен продукт се оказа, че всъщност няма никакво преизпълнение. При нормално планиране на брутен вътрешен продукт, през същия процент данъчни приходи и въобще приходи от нещата си идват на мястото. Надяваме се тази година да не заливат много с подобни фалшиви новини за преизпълнение на приходите, защото такива нямаше. А и детайлния поглед на отделните видове приходи ясно го доказа. Това е по отношение на планирането. Ние смятаме, че въпреки всичко приходите са планирани консервативно, поради факта че икономическия растеж и структурата на брутния вътрешен продукт, оттам и структурата на растежа, дават възможност приходите да бъдат планирани малко по-смело. Но това не е най-голямата беда. Най-голямата беда идва при ал. 2, при разходите, защото икономическият екип на ГЕРБ не показва абсолютно никакво желание да използва икономическия цикъл, за да проведе реформи в страната. Ако има някакви такива, те са изключително плахи и са в неправилната посока, някои други от тях. При този икономически цикъл трябваше да се случат най-малко две неща – първо, подробен анализ на растежа на брутния вътрешен продукт. Да се види как този растеж отговаря на икономическия потенциал на страната ако растежът е през потреблението, какъвто е, има опасност от прегряване при тези разходи, колеги. Ако обаче растежът бъде насочен през инвестициите, тогава наблюдаваме обратната картина – тогава има възможност растежът да бъде ускорен до 6 само че ние не виждаме това в разходната част. Там няма сериозни стъпки, както и в законодателството преди това, които да насочват икономиката към по-мощни инвестиции, било вътрешни, било външни. По тази причина тази разходна част – първо, не отговаря на цикъла. Второ, допълнителните средства, които се получават в една такава фаза на растежа, в каквато сме ние, не се използват за усилване на растежа, нито за пренасочване на растежа в правилна посока, нито за реформи, което е още по-лошо. За какво се използва? За наливане на пари в нереформирани сектори. И това е най-лошата новина от този бюджет. И най-странното е, че точно тази новина е повод за гордост и то в хора, които претендират, че разбират от икономика. Това не е повод за гордост, колеги. Говоря го не като политик от опозиционна партия, говоря го като икономист. Повод за гордост щеше да бъде, ако разходите бяха насочени към реформи – реформи в секторите, които трябва да бъдат реформирани, а не към наливане в нереформирани сектори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Цонев. Реплики към изказването на господин Цонев има ли? Не виждам реплики. Други изказвания? Госпожо Нинова, заповядайте. Господин Председател, дами и господа министри, колеги! Обсъждаме бюджета, предложен от правителството, но хубаво е, че има и предложения, направени от другите парламентарни групи, тоест имаме алтернативи днес и ги обсъждаме с аргументи. Разбира се, мнозинството ще вземе решение. Позволете ми да направя оценка на това, което предлага правителството, и това, което предлагаме ние. ГЕРБ смятаме, че не предлага нищо ново и различно от досега, а то е повече пари, наистина в, както каза и господин Цонев, доказано неработещи системи. Защо доказано? Нека да видим какво става с образованието – все повече деца отпадат от училище, все повече се увеличават онези, които са неграмотни. Здравеопазването – увеличава се броят на закритите болници и броят на хората, които нямат достъп до здравеопазване. Бедност – растат хората, вече близо три милиона, които са на прага на тази бедност. Демографска катастрофа – наистина продължаваме да се топим. Разбира се, това са процеси, които вървят от години, но напомням, че ГЕРБ управлява в последните осем. Нашият бюджет, който предлагаме, или предложенията между първо и второ четене са: повече пари, но за реформирани модели и системи, за образование, здравеопазване и данъчна система с цел здравеопазване, в което болниците не са търговски дружества, това е сериозна промяна; образование, в което парите не следват ученика, а качеството на образованието е в центъра на реформата, и по-високи доходи дори и чрез една по-справедлива данъчна система. Това са две алтернативи. На какво смятаме, че трябва да обърнем внимание в бюджета? Първо, че трябва да има държавна политика за икономика и производство. Икономика и производство и без това няма нищо друго да има! И второ е, че трябва да има държавна политика за борба с бедността. бюджета на ГЕРБ няма предпоставки за сериозен растеж в икономиката. Той е приблизително средният за световната икономика. Тъй като ние имаме доста да наваксваме, очевидно няма това приближаване до развитите страни да стане бързо. Потребление и инвестиции: няма как при този ръст на цените да очакваме, че потреблението ще се увеличава и това ще стимулира икономиката – 80% на някои храни, казва Държавната комисия за стокови борси и тържища, ток – 1,5% нагоре, вода – 19%, акцизи на цигари – нагоре, 62 случая на общини в страната, които са увеличавали местните данъци и такси и само осем, които са ги намалявали. Тоест, оскъпява се животът, няма как това да не се отразява на покупателната способност и на потреблението. Инвестиции – за 2017 г., в първата половина тези инвестиции са се стопили наполовина, чуждите. Предвиждате 2,1 от брутния вътрешен продукт за догодина вместо 5,6, както беше, да да речем, в 2008 г., тоест и оттам не се вижда източник на растеж. Ето защо предлагаме цялата наша алтернатива, която е в посока на компенсиране на липсата на чужди инвестиции с държавни такива, като предлагаме два специални фонда и за проекти, и за Северозападна България, новата данъчна система, която да доведе до по-справедливо облагане и доходи, и реформите, които споменах в образованието и здравеопазването. Това – по съществото са промените в бюджета. Искам да кажа няколко думи за другата съществена разлика между нас – за начина на бюджетиране. Години наред ГЕРБ подценяват умишлено приходите, които се разпределят в тази зала от Народното събрание, така както е редно, и има излишъци, които се разпределят извън тази зала, в Министерския съвет – субективно, без правила и без принципи, така както не е редно. Това го има и в бюджета за 2018 г. И ето как става това разпределение, колеги: от 28 ноември ГЕРБ – 30 милиона в 35 общини, извън бюджета; ДПС – 22 милиона в 35 общини, извън бюджета. Всички останали общини в държавата – 3 милиона.

Това ли е начинът на бюджетиране? Това ли са принципите на управляващи и опозиция? Ето защо казвам, че това е втората отлика между нас – ГЕРБ прави бюджет не за българите,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Нинова, не ДПС, а хората в общините получиха тези пари първо уточнение. Второ уточнение – за да получиш определени пари по инвестиционни програми, трябва да си си свършил работата като кмет и да си направил нужното по отношение подготовката на инвестиционни проекти. (Шум и реплики е… Мисля, че групата на ДПС слушаше внимателно и тихо Вашия лидер. Така ми се стори. Всеизвестно е, че кметовете на ДПС работят изключително успешно по отношение на инвестиционните проекти, защото това е наша стратегия от много отдавна. Трето, на което искам да Ви обърна внимание – в много голяма част от смесените райони кметовете не са от ДПС. И понеже имам само две минути, ще Ви кажа: например Търговище кметът е от ГЕРБ, но е избран с гласовете на ДПС. Мога да Ви посоча още такива райони, включително и на Ваши кметове. Това, че тези общини получават финансиране, е вследствие от добре свършената работа. В крайна сметка,

Това, което се каза от Вас за кметовете – само да Ви кажа, че всичките кметове, след като бъдат избрани, са кметове на всички общини и работят за всички жители в тези населени места.

Предвиждате милиард и осемстотин милиона повече разходи – за какво ли не. По-нататък ще ни ги разкажете в бюджета. За сметка на какво са тези разходи? Ще трябва да попитаме счетоводител.

Предвиждате увеличение на приходите от корпоративен данък с 216 млн. лв., но за да се постигне то, ние трябва да имаме ръст на брутния вътрешен продукт 10,6%. Предвиждате приходите по ДДС да се увеличат с 1 млрд. 100 млн. лв., но за да постигнем това увеличение, ние трябва да имаме промяна нагоре – ръст в крайното потребление по текущи цени 14%, за да стигнем това, което предвиждате. А това, което е предвидено в бюджета, е едва 6,5%. Тоест цялата тази схема, върху която Вие градите повечето разходи, на практика означава милиард и седемстотин милиона повече дефицит, уважаеми колеги, и ако

Стоянова, помните ли пак спора ни за бюджета за 2017 и нашите прогнози тогава, когато пак Ви казахме, че бюджетирате с намалени приходи? Дадохме своите числа. Какво се оказа по средата на годината, даже малко преди средата?

това, което Вие давате. Колегите от ДПС. Господин Цонев, казвате, че това не са пари за ДПС, а за хората в общините. Извинете, но в общините, в които има кметове на БСП, на реформатори, на патриоти и на всичко друго извън ГЕРБ и ДПС, не живеят ли хора,

на Вас от ДПС или на правителството, да дам списъка, който ми е на банката с над 60 проекта, подадени от кметове на БСП, одобрени и нефинансирани?

от наши общини. Така че аргументът Ви: Вашите кметове не са направили проекти, също не работи. Това, което казвате, че един кмет, когато е избран, е такъв на всички жители в общината, съм съгласна. Приложете го не само на думи, защото и кметовете, извън ГЕРБ и ДПС, са кметове на всички жители на своите общини, и там живеят български граждани. Начинът, по който финансирате – чрез постановления на Министерския съвет, а не в бюджета, дайте да ги сложим сега в бюджета тези пари. Защо не искате? Защото чрез тези постановления ще си купите и влияние, ще платите на недоволните да спрат да протестират, ще си направите задкулисните договорки с когото трябва чрез такова финансиране от Министерския съвет, без тези пари – пари на хората, да минат през парламента и да бъдат разпределени справедливо. Този модел на бюджетиране е сбъркан. Той изкривява политическия процес. Той не е обективен и се използва от партиите в управлението, за да решат свои партийни, изборни, задкулисни и всякакви други интереси. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа заместник-председатели на Министерския съвет, господа министри, госпожи и господа народни представители! Тъй като говорим за общините, искам да изкажа няколко съображения относно нашето предложение за повече средства, които сме предложили от току-що направеното предложение в доклада на Бюджетната комисия. Уважаеми колеги, общините имат задължение да извършват и делегирани държавни дейности. Ако погледнем сектора „Социални услуги“, които се предоставят, тази година хората, които предоставяха социалните услуги, бяха най-бедните. И Вие знаете, работиш в Дом с ментални увреждания, предлагаш 24-часовата грижа, тези хора и тази година ще останат най-бедните – от 5 до 8%. Те дори изостават в отношенията с хората, на които им се предлага социалната услуга, уравняват се. Нашето предложение е да бъдат увеличени тези средства, а това го искат и българските общини. Вие сигурно знаете, че в тази сфера – тук е и министърът на труда и социалната политика, питах го преди бюджета – работят повече от 15 500 човека. Да, има малка стъпка, но тук е необходимо още повече. Вие си давате сметка какво означава да работиш в такива домове, особено тези, които са за 24-часовата услуга. Второ, скъпи приятели, говорим за промени в образованието. Госпожи и господа, медицинските специалисти в училищата и в детските градини отново получават най-ниската сума. Ние предлагаме и там да има увеличение, защото рязкото вдигане и участието в образованието – да, има промяна на заплатите в образованието, как ще изпратим там лекар, медицинска сестра или зъболекар?

В тези 39 общини няма пари за общински пътища. Дори тези пари, които сега давате – 30 милиона, 20 милиона, Вие не ги съблюдавате, поне там да изравните различията, защото само осем кмета са си позволили до 20% от тези пари да отидат в периферията на градовете. Но в крайна сметка Вие управлявате там и ще оставите едни огромни контрасти и различия в развитието развитието на общините. Това задълбочава проблемите в страната, Вие и го знаете. Ние затова предлагаме целенасочено въздействие. Не знам защо се отказахте от Целенасочената програма за регионално развитие на Северозапада, Родопите, Странджа-Сакар, планинските и полупланински райони?! Имаше такива идеи, притопляме манждата и нищо не се случва. На следващо място, искам да се спра на общинските пътища. Те са толкова по размер, колкото са държавните. пъти повече пари отидоха в държавните пътища. 65% от общинските пътища имат нужда от реконструкция и рехабилитация. 164 милиона от бюджета отиват и малко от собствени приходи, защото знаем, че населението в общините е бедно, остава все по-малко и собствените приходи са малко. Ето, поради тази причина предлагаме увеличение на фонда, който е свързан с разходите за общините. И едно мое предложение, което предлагам за трети бюджет вече: средствата 70 милиона за бедствия и аварии. Във всяка българска община реката е градообразуващ фактор досега. Във всеки европейски град има средства за почистване на реките и подреждане на основния градообразуващ фактор. Моето предложение е – хайде да направим така: да дадем 70 милиона на общините като първа стъпка, за да могат те да бъдат от типа капиталови, подобно на пътната инфраструктура,

Министърът на икономиката не присъства в нито едно от обсъжданията на предложения Проект за бюджет за 2018 г. И това не е случайно. Бюджетът няма нищо общо с икономиката. Каква е бюджетната политика в икономиката, за да се оптимизират и стимулират отделни сектори примерно нови технологии, високи технологии, преференции за стимулиране на отделни икономически отрасли? Този бюджет е преписван от предходния с променени числа, без да има политики. В съседна Румъния, с която се сравняваме, забележете, са предвидили от приходите от приходите близо 5% да бъдат вложени в икономиката, в публично-частно партньорство, именно защото се увеличават приходите. След като има стимули за икономическите субекти, има и вложени пари на държавата в реален сектор, след това се генерират печалби и данъци като приходи в бюджета. Дами и господа от управляващите, заради Вас разясних. Говорейки за приходите в бюджета, няма как да подминем и начина, по който облагаме както физическите лица, така и юридическите субекти. И ако ние предлагаме промяна в тази данъчна система, то е заради принципа на Европейския съюз, а той е солидарност. Вие сте забравили, въпреки че манифестирате, че сте проевропейски ориентирана партия, стълба в управлението на кабинета Борисов 3, граждани за европейско развитие, забравили сте този принцип на солидарност. Никакви реформи в този бюджет. Това е един бюджет, който имитира социална ангажираност, но няма такава. целево доходи в някои от секторите, именно заради Вашия страх – страхът от 2013 г. И този страх все още витае като призрак както в изпълнителната власт, така и в мнозинството в тази зала. Това е бюджет за оцеляване на кабинета. Благодаря. Не виждам. Заявка за изказване – господин Иванов, заповядайте.

Действително преждеговорившите направиха добри заключения и конкретни изводи по отношение на държавния бюджет. Да истината е, че в чл. 1 на държавния бюджет се намира солта на бюджета. Това е есенцията, от която ние трябва да извлечем политиките, трябва да извлечем посланията към българските граждани. За съжаление в чл. 1 – това, което е одобрила Бюджетната комисия, не намираме нищо.

Неслучайно в предложенията, които сме направили като парламентарна група и като народни представители, има конкретни, точни и ясни послания към българските граждани, към българските избиратели, които са ни пратили тук с една единствена цел – да подобрим тяхното качество на живот. За съжаление такова нещо в това, което предстои да приемем, не се вижда. Неслучайно ние сме предложили в този бюджет средствата както за общини, така и за общински заведения, да бъдат увеличени с една единствена цел – да се избегнат тежките дисбаланси и диспропорции, които са залагани през годините. Уважаеми колеги, между определени региони в момента има пропасти, не разлики, а пропасти, защото механизмът, по който се разпределят средствата за местната власт, е повече от неясен. Ние от години търсим отговора, откакто е въведена тази практика. Тук е господин Горанов. Надявам се той да ни даде някакво конкретно обяснение какъв е точният механизъм, по който се определят бенефициентите, тоест, крайните потребители на тези решения на Министерския съвет, с които общините консумират отпуснати средства. Защото на мен лично не ми стана ясно как примерно областта, в която аз съм избран, от десет общини са отпуснати на шест. И примерно на областния град са отпуснати половин милион за шадраван господин Министър, половин милион за шадраван! По-добре да бяхте ги дали за тоалетни по границите, та всичките да се оправят, а не господин Симеонов само една тоалетна да открива. Но шадраван от половин милион лева, това ме изумява. Какво говорим за общинските болници? Това е една язва в нашето здравеопазване, която обрича буквално жителите на общините на липса на здравеопазване. Само в областта, в която живея, една болница вече е закрита. На всичкото отгоре мениджмънтът на тази болница е засилен да управлява и областната болница, която затъва в момента с уникални темпове. в същото време държавата не обръща грам внимание върху това нещо. Не мога да разбера бездушието, с което Вие се отнасяте към този проблем. Нашето предложение е да се увеличат средствата, да се създаде фонд за общинските болници. Това е начин да решим този проблем. Защото натрупаните задължения са не само от лош мениджмънт, но и от нехайство от страна на държавата по тази тема. Преди по-малко от здравноосигурителна каса, който буквално нямаше никакви послания, ама нулеви към българските граждани. Никакви политики. И сега с това, което се залага в държавния бюджет, ние задълбочаваме тази пропаст. Да не говорим за доходите на гражданите, да се върна на друго място. С политики, които залагате вътре, тоест липсата на политики ние отваряме пропасти, господа, в обществените отношения, които ще доведат до качествени изменения, буквално до изчезване на определени ценности. Защото българският народ не може да се задоволи с тези 500 или 600 лв., които му давате като минимална работна заплата. Факт е, че дискусиите между социалните партньори са отишли в небитието. Нито с работодателите, нито със синдикатите. Правителството е изчезнало от този разговор, то го няма. И се прави всичко на калпак, за да се задоволят нечии интереси, неясно кои. По тази причина аз призовавам колегите народни представители да размислят много внимателно и да гласуват предложенията, които ние сме направили. Защото пропастите, които се отварят в нашето общество, са гибелни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Иванов.

Уважаеми колега Иванов, прав сте в това, което казахте, но Вие пропуснахте нещо по отношение на политиките. Ще Ви дам още един пример със Северозапада. Това, което Вие казахте, е аналогично на Северозапада – Видин, Враца и Монтана. В годините управляващите правеха редица кръгли маси, редица стратегии за развитието на този регион на Северозапада. Нищо обаче от това няма в настоящия бюджет, в основния документ, в основния Закон, който следва да определя политиката на едно правителство за съответния регион. Във Видинска област от всичките 11 общини са отпуснати половин милион, уважаеми колега, само че не за шадраван, а за площад на най-малката община в Северозапада и в България – община Бойница. Това е нещо прекрасно. Не че другите общини нямат нужда от площади. Проблемът е, че вече няма хора, които да ходят по тези площади, защото Северозападът с тази политика се превръща в един резерват. Вече няма да има хора, там остават единствено животни и растения. Явно отношението на управляващите към хората от Северозапада е като към хора от резерват. Затова и моята реплика към Вас е: не само Шумен попада в тази тежка деградивна политика на управляващите. В тази политика попада и Северозападът, включително, за мое съжаление, и Видинският район, от който аз съм народен представител. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Попов. Втора реплика? Господин Стойнев, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Мисля, че това Ви интересува, уважаеми дами и господа народни представители. Господин Иванов, шест общини са получили пари. Бихте ли ми казали от кои политически сили са кметовете на съответните общини и дали някой кмет от БСП

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми колега Иванов! Аз никак не исках да Ви правя реплика, макар че много търпеливо изслушвах Вашия хиперболистичен фатализъм в интерпретацията на бюджета. (Смях.) Слушах, но не разбрах. Преди това ни убеждавахте, че убиваме пенсионерите. След това унищожихме болните.

вицепремиери, уважаеми колеги! Господин Кирилов, над 2 милиона българи са под прага или на прага на бедността. Това не е сектор, това е българският народ! Това е геноцид, уважаеми господин Кирилов. Господин Попов, до Вашия край за мое най-голямо съжаление дори не може да се стигне. Вие нямате път, нито железопътен, нито шосеен. Тук е министърът на регионалното развитие. Съжалявам, че министърът на транспорта го няма, но те знаят. Вярвайте ми, аз лично не мога да стигна до Вашия край. Да не говорим за това, че там са пропасти. Това не са диспропорции, това са пропасти, в които сме пропаднали. Господин Стойнев, аз бях провокиран от Вас и го цитирам от медии. От 10 общини в област Шумен са отпуснати средства на пет на „Движението за права и свободи“ и на две на ГЕРБ. Ще цитирам заместник-кмет на община Шумен: „Знам какво искаме да направим това място, но все още нямаме готов архитектурен проект, затова ще пуснем оттук нататък да се прави“. Половин милион, колеги, половин милион за несъществуващ и непроектиран шадраван! Разбирате ли за какво харчим парите на българските данъкоплатци! Това е безумие! Разбирате ли?

Мое лично убеждение е, че няма по-силна, няма по-въздействаща и няма по-ефективна социална политика от спорта. Защото спортът касае здравето на нашите деца. Защото спортът може да формира и да реализира бъдещето на България. А това е подрастващото поколение. Защото спортът може да прикове милиони български граждани по телевизията, милиони български граждани да се гордеят с българските успехи. Затова смея да твърдя, че от това Постановление, което ние предлагаме – да бъдат увеличени средствата за неговото изпълнение, касае всяко българско дете. Постановление 129 касае минимални диференцирани средства за всяко българско дете в детските градини, за всички ученици, студенти и курсанти във висшите военни училища. Средствата, които ние предвиждаме,

за всеки студент – 3 лв. годишно. Нашето скромно предложение е тези средства да бъдат увеличени със сто процента – 6 лв. за студент, 6 лв. за ученик, 3 лв. за дете в детските градини. Ако считате, че това е най-важно за здравето на нашите деца, за перспективите пред подрастващото поколение, нека да гласуваме със зелено за това предложение.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, господа вицепремиери, уважаеми колеги! Според вносителя на държавния бюджет този бюджет осигурява финансова стабилност и гарантира спазването на европейските изисквания и правила за дефицит и държавен дълг. За поредна година, може би четвърта или пета, ние имаме бюджет, в който приходите са подценени, а разходите са надценени.

за ДДС и само 90 млн. за акцизи, при положение че съвсем скоро променихме Закона за акцизите и данъчните складове, където данъчната ставка за хиляда къса цигари се промени от 168 лв. на 177 лв.

Така предложените приходи са много удобни за изпълнение и ще дадат възможност отново да се говори колко добре се справя правителството, приходните администрации, как добре се събират приходите, но резервите по отношение на приходите са много – бяха споменати от колегите, говорили преди мен и аз няма да ги повтарям. Това е видно и от отчетите по по бюджетите от предходните години, в които, Ви казах, че приходите са били винаги в подценени размери. Може би отново, както много пъти съм заявявал, да кажа, че дебатът, който днес водим, щеше да има смисъл, ако водехме, първо, дебат по отчетите и след това по предложенията за бюджет. Много важно до до колко часа днес тук ще дебатираме чл. 1 и предложенията на различните комисии, когато в течение на изпълнение на този държавен бюджет, който ще приемем днес и утре, той ще бъде многократно променян така, както е удобно на управляващите, на Министерския съвет

важно да посочим и друг важен параметър на бюджета, че приходите, предвидени в Проекта за държавен бюджет, който ще гласуваме, са 36,2% от брутния вътрешен продукт; разходите са 37,2% от брутния вътрешен продукт. Това съотношение в нормалните европейски страни обикновено е от 40 до 46% и най-често е 42%. Европейските експерти, финансисти и хора, които се занимават с бюджет, приемат, че при съотношение под 40% трудно се поддържа добро ниво на публичните услуги, каквито ние по Конституция трябва да осигуряваме на българските граждани и каквито трябва да осигурим с бюджета, който днес дебатираме и който ще бъде приет днес или утре. Другото, с което бюджетът, който днес дебатираме, се различава от бюджетите в другите европейски страни, е относителният дял на приходите от косвени данъци в общите приходи на бюджета. Това че косвените данъци са преобладаващи, задълбочава неравенствата и оказва негативно влияние особено върху хората с най-ниски доходи. При такава структура на данъчните приходи рискът от нарастване на бедността е много по-голям. Решаването на тези проблеми сме поставяли всяка година и обикновено към тях отношението на вносителите на бюджета и на управляващите е, че това е

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми министри! От „Движението за права и свободи“ направихме няколко предложения в Бюджет 2018, като тези предложения изцяло касаят бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети с държавния бюджет,

Предложенията, разбира се, целят да подобрят условията за финансиране на предоставени на общините основни публични услуги като административно обслужване, координация и изпълнение на държавните политики на местно осигуряване на условията за отглеждане и възпитание на деца в детските градини, осигуряване на достъп на всички български граждани, включително транспортни и други, финансово осигуряване на закрилата на държавата за старите хора, без близки и роднини и в бедност, както и лицата с физически и психически увреждания чрез предоставяне на качествени социални услуги – резедентен тип, колеги. Чрез предложените промени ще бъдат постигнати следните положителни ефекти за обществото и общините. 103 бедни общини ще получат допълнително увеличение на общата изравнителна субсидия, което ще създаде условия за поддържане на същото качество на услугите с местен характер.

осигуряване на законово определени добавки към възнагражденията на изборните лица; спиране изоставането на възнагражденията на заети в общинската администрация спрямо тези в държавния, в частния сектор и осигуряване на условия за диференциране съобразно степента на квалификация на отделните служители. Тук можем да дадем и конкретни примери. Уважаеми колеги, много от специалистите като инженери, архитекти отидоха да работят в частния сектор и това е проблем за всички общини. Знаете, че без архитект една община просто не може да продължи своята дейност и цялата дейност на общината в инфраструктурните проекти спира. В момента се налага две, три или четири общини да наемат или да назначат на граждански договор архитект, за да им вървят услугите и строителните проекти. Това е проблем и ние наистина трябва да осигурим доходи за служители, които имат квалификация. Осигуряване на ресурс за поддържане на изградения капацитет за представяне на социални услуги – резедентен тип, и осигуряване на нормални условия за живот на потребителите на тези услуги. Последно – заделяне на резерви в централния бюджет, осигуряващи адекватно изпълнение на държавната политика на местно ниво като политика на доходите, реформиране на системата, както и колегите преди мен казаха, на образованието и осигуряване достъп до услуги на всички български граждани, включително и децата. Уважаеми колеги, Бюджет 2018 да бъде бюджет, който да осигури бъдещето на страната и на нашите деца. От години наред говорим, за пореден път ще повторя думата „децентрализация“, трябва да слезем на нивото на общините, защото, знаем, че кметовете на общините са най-близко до населените места и са най-близко до нашите съграждани.

Първо ще подложа на гласуване неподкрепените предложения. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Дора Янкова, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

Предложението на Юлиан Ангелов и група народни представители е оттеглено. Следващото предложение е отново на Юлиан Ангелов и група народни представители – оттеглено. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Валентина Найденова, което Комисията не подкрепя. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Николай Иванов и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

Предложението не е прието.

режим на гласуване. Гласували 203 народни представители: за 69, против 102, въздържали се 32. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова, което Комисията не подкрепя. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което Комисията не подкрепя. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Даниела Дариткова, което Комисията не подкрепя.

Моля, режим на гласуване.

„В § 3 се правят следните изменения и допълнения:

Комисията не подкрепя. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2 (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва: (съгласно таблица). (2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва: (съгласно таблица). (3) Утвърждава максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от органите на съдебната власт, както следва: (съгласно таблица). (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет. (5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет. (6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите. (7) В едномесечен срок от обнародването

Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Заповядайте, господин Зарков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми госпожо и господа министри! В разходната част Бюджетната комисия ни предлага да приемем 591 млн. 420 хил. лв. разход, което е малко повече от предложението на Министерството на финансите.

Само по себе си това, че има разминаване между Висшия съдебен съвет и Министерството на финансите не е новина, такива има винаги. Въпросът обаче тук е, че за около 10 млн. лв. – 9 млн. 900 хил. лв. е нашето конкретно предложение, трудно може да се обясни трудно може да се обясни защо не се приема от Министерството на финансите, съответно от Финансовата комисия. Необяснението идва от факта, че повечето от тези разходи, които съдебната система ще има, са й вменени като задължение със закон. Тоест законодателят задължава една система да направи нещо, след което същият този законодател отказва да отдели средства това да бъде направено. Ще дам само два примера заради ограниченото време. Народното събрание чрез закон реши, че управлението на сградния фонд ще бъде задължение на съдебната система, а не на правителството, обаче искането на ВСС да разполага с пари за ремонти и поддръжката на тези сгради е отхвърлено. Резултатът се вижда от хората, които работят в съдилищата, и от гражданите, които се ползват от тях. Дори когато се направи нова сграда – всички сме чували за новата сграда на Софийския районен съд, така нареченото „Военно НДК“, но за нея няма пари да се платят данъци и такси, според становището на ВСС. Що за държава е тази, в която едно от най-големите ни съдилища не може да си плати данъците? Как ще съдим в този съд некоректните платци, след като той самият не си е платил дължимото на държавата? Вторият пример, който ще дам, е за Специализираното наказателно правосъдие. То беше натоварено в последните месеци със закон да се заеме с нов тип дела – тези срещу висшите държавни служители. Заради новото натоварване беше решено и работещите в него магистрати, както и служители, да им бъдат отпуснати по шест допълнителни месечни работни заплати годишно. Спорихме за това дали това е хубаво или не. Както и да е, мнозинството реши. Само че в бюджета няма пари нито за новите щатни бройки, които ще са необходими във връзка с новите компетентности, нито за допълнителните възнаграждения, които законът предвиди. Или законодателят не преценява какви са възможностите на държавата, който приема законът, или Министерството на финансите, съответно Бюджетната комисия решава, че определени закони няма да бъдат изпълнявани заради липса на средства. В случая обаче става дума за нещо много съществено. Става дума и за борбата с корупцията и то тази по висшите етажи на властта. Какъв сигнал даваме, когато, първо, обявяваме, че Специализиран съд ще съди министри и депутати, и после, по предложение на министрите, депутатите отказват на този съд средствата, с които той да бъде ефективен. Същото важи и за Инспектората към Висшия съдебен съвет. Приеха се конституционни промени, които превърнаха тази институция в ключов орган за борба с корупцията и злоупотребите вътре в съдебната система. Главният инспектор вече се избира с две трети мнозинство, но накрая бюджетът, според същия този главен инспектор, който ни сподели в Комисията, е – цитирам: „Крайно недостатъчно за функционирането на органа през следващата година“. Този бюджет, според него, ще препятства неговата дейност. Е, добре, когато хората, които сме натоварили да борят корупцията, ни казват, че бюджетът ще препятства тяхната дейност, то тогава сакралният въпрос да имат или нямат политиците воля за справяне с този проблем сякаш няма нужда повече от отговор.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Ще започна хронологично от дебата в Правната комисия по отношение на двете предложения за бюджет на съдебната система. Знаете, колегите от Правната комисия, че направихме подробен анализ, първо, на анализ, първо, на разликите, които са между предложението на съдебната система на Висшия съдебен съвет и тези, които са на Министерския съвет. След това изслушахме неудовлетворените искания на всички представители на институциите в съдебната система. В края на дебата, както често – досега вече за четвърта година, народните представители от всички парламентарни групи постигнахме съгласие, че ще направим предложение до колегите от Комисията по бюджет и финанси да подкрепят най-неизбежните, най-необходимите искания на органите на съдебната система. Спомняте си, че ние се консолидирахме на три групи искания. Първото беше на Министерството на правосъдието по отношение на базовото допълнително възнаграждение на служителите в затворите, с оглед уеднаквяване на тази ставка, поне със средното за този вид служители в други ведомства. Знаете, че дискутирахме въпроса – тя не беше още обнародвана в „Държавен вестник“, с промяна в Закона за съдебната власт по отношение на допълнителните възнаграждения на на магистратите, един път, и на магистратите в Специализирания съд и Специализираната прокуратура, заедно със служителите там. Третото искане касаеше спешно необходимите разходи на Инспектората, което беше в размер над милион и 200 хил. лв. Със съжаление оттеглихме преди малко тези предложения. Те не бяха подкрепени с логични обяснения от колегите от Комисията по бюджет Беше подкрепено частично искането на Инспектората – частично, тоест от милион и двеста по предложение на колегата Менда Стоянова, нейно отделно предложение, е одобрено дофинансиране със 700 хил. лв., което касае заплащането, след атестация на служителите в Инспектората и евентуално да покрие проблеми, свързани с тяхното устройване. Аз пак ще повторя, че за тази година, сравнявайки финансирането на съдебната система, е най-малка разликата, най-малък е маржът между двете крайни предложения – това на Висшия съдебен съвет и това на Министерския съвет, тоест ние вървим към все по-голямо припокриване и уеднаквяване на двете предложения. По отношение на влезлите след този дебат и обнародвани в „Държавен вестник“ изменения по отношение на допълнителното, уточнявам, евентуалното допълнително възнаграждение, очевидно е, че в бюджета на Висшия съдебен съвет има резерв, първоначално да се поеме такова едно възнаграждение, най-малко поне, докато приключи спорът пред Конституционния съд за това. впоследствие смятам, че няма проблем това възнаграждение да бъде допълнително одобрено. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплика ли, господин Попов? Заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колега Кирилов, Вие много подробно описахте на практика процедурата – какво се случва в Правната комисия, пък после в Бюджетната, за да стигнем дотук в този час. Въпросът обаче е: какъв е резултатът от всичките тези действия или бездействия? Защото Вие твърдите, че искате да направите някаква реформа в системата на съдебната власт – променихте законите, променихте Конституцията, вменихте нови функции на Инспектората. Ние бяхме против тази реформа и все още сме, но така или иначе Вие тръгнахте да правите някакви стъпки и според Вашите разбирания да реформирате системата. Да, но тази система и тази реформа не е завършена, защото Вие на практика не осигурихте финансиране.

Нито една от службите ни в ситуацията, в която се намира България днес, не е достатъчно финансирана. Тук това много добре го знаят колегите от Специалната комисия по контрол на службите, а мисля, че и Вие го знаете. Но това е в контекста на системата за сигурността на България, защото и системата на съдебната власт също е един стълб от тази система. И такава е политиката на този бюджет през следващата година – недофинансиране на тази система

Колега Кирилов, позволявам си да Ви направя реплика, тъй като преди малко приканихте да бъдем конкретни. И аз ще бъда съвсем конкретен. В нашите предложения, които бяха между първо и второ четене, в тази част на бюджета, ние с колегите от моята група установихме, че и Вие сте направили сходни предложения, които дори надвишаваха като абсолютна сума нашите предложения и останахме с впечатление, че исканията на съвсем прясно избрания Висш съдебен съвет, който е така нареченото „правителство на съдебната система“, ще бъдат удовлетворени. Вместо това Вие днес оттеглихте своето предложение. Сега нещо конкретно. В исканията на Висшия съдебен съвет и в нашите предложения става дума за една от сумите, която е за провеждане на дейността по осъществяване на електронното правосъдие дейност, вменена със Закона за съдебната власт, както и всички други неща, които ние Ви предлагахме, бяха по конкретни правни норми. Не става дума за неудовлетворени искания на представители на съдебната система, не става дума само за заплати.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Кирилов, аз разбирам затрудненото положение, в което се намирате тук, когато вземате думата по тема, по която сте правили предложение, и предполагам не по собствена воля и убеждение сте били принуден да го оттеглите. Виждайки тук лицето, което направи госпожа Менда Стоянова, разбрах даже кой Ви е внушил да оттеглите това предложение. Но това е тема, която според мен е само дребната страна, върхът на айсберга. Всъщност, оттегляйки това предложение и оставайки на това финансиране, което е предложено от управляващите в момента, Вие доказвате, че всякакви усилия, които се опитвате да направите в областта на съдебната реформа, в това число и борба с корупцията, са мимикрия. Защото всяко нещо, което искате да направите, но не финансирате, всъщност Вие не искате да го направите. Това означава на практика, че ситуацията, която в момента съществува, Ви е изгодна, нямате никакво намерение да я променяте и поради тази причина не променяте и финансирането. Мисля, че това е логично. Господин Кирилов, много Ви моля, след като Вие сте председател на Правната комисия, защитавайте онова, за което тази Комисия работи, защитавайте реформата, защитавайте това, за което ни убеждавате, че имате намерение да се борите – с корупцията, че имате намерение държавата да става все по-правова, а не все по-икономически орязана. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри, колеги, които репликирахте и взехте становище и отношение! Аз ще опитам да започна отзад напред. Уважаеми колега Ерменков, аз смятам, че не само аз, всички колеги, които сме членове на Комисията по правни въпроси, защитаваме с убеждение, бих казал и с голяма страст, всичко, което касае реформата в съдебната система, включително и предпоставките, включително и финансирането. По тази причина аз моля да гледаме и да съобразяваме увеличението в абсолютни стойности. Не мога да Ви кажа числото на миналогодишния бюджет, но увеличението е с над 60 милиона – 80 милиона, ми казва колегата Зарков, спрямо тази година. И това не е някакъв ръст, който е автоматичен, това е ръст, който се дължи на отчитане на всички одобрени програми и проекти, които са свързани с реформата. Тук ще прескоча и ще отговоря на колегата Милков, който казва, че не са обезпечени 3,5 милиона за електронното правосъдие. Това не е така. Това го проверихме още в дебата. Тези средства за електронното правосъдие са осигурени и са обезпечени. Не са обезпечени 4 милиона, които касаеха допълнителното възнаграждение, но аз по допълнителното възнаграждение малко се обърквам. Това е непокритата разлика. Когато Ви предложа тук повишаване на заплатите на магистратите, повишаване стимулите на магистратите, с оглед гарантиране на тяхната независимост, Вие опонирате и казвате, че то не се прави така, стига сме давали пари на магистратите, те получават. И действително те получават. Някои от магистратите получават значително по-големи възнаграждения от народните представители. Когато сега се борим, за да покрием специално това допълнително възнаграждение, което да компенсира евентуално командироването, Вие също бяхте против, но сега вадите обратния извод, че не може да стане реформа от това. Реформите, основните мероприятия и проекти в бюджета на съдебната система, са обезпечени от

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, дами В Правната комисия обърнахме внимание и такава критика отправихме, че приемаме законопроекти, които не са преминали достатъчно адекватна оценка на въздействие – една тема, която стана деликатна напоследък. Но действително впоследствие тази оценка на въздействие дойде на крака при нас в Комисията в лицето на професионалната общност, която каза, че мерките, които сме гласували, не са финансово обезпечени. Втората критика, която отправихме, беше по отношение на спешността, условията, в които приемаме законопроекти, и специално промените в НПК, специално промените, които касаят допълнителното стимулиране. И обръщам внимание на господин Кирилов, че въпросът не е дали ще има допълнително възнаграждение, а колко, защото Законът ясно казва „до“, но не казва в никакъв случай колко. В този смисъл ние отправихме критика, че въпросите ги приемаме в условията на спешност и точно тази спешност ни поставя този проблем в момента. Та моята молба, макар да има много плаха надежда, е в Правна комисия да подхождаме по-отговорно към въпроси, които имат и своите финансови измерения, действително да ги оценяваме

Започваме гласуване. Предложението на господин Данаил Кирилов и група народни представители е оттеглено. Второто предложение на господин Кирилов също е оттеглено. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Пенчо Милков, Крум Зарков, Филип Попов и Явор Божанков, което Комисията не подкрепя. Моля режим на прегласуване.

против 80, въздържали се 117. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване член 15 в редакцията на Комисията, съгласно Доклада. Моля, режим на гласуване.

Не, напротив, госпожо Стоянова. Уважаеми дами и господа народни представители, аз очаквах реакция. Финансовият министър го нямаше, очаквах реакция от господин Цветанов, защото той нееднократно е призовавал, че трябва да пазим авторитета на институциите. Гласуването по този член даваше една изключителна възможност на господин Цветанов да покаже отношение към институциите, а ние искахме само 330 хиляди лв. увеличение на бюджета на президентската институция. Не е нужно дори за тази сума да давам аргументи защо поискахме това, но, за съжаление, не получихме подкрепата на мнозинството, което е израз и на отношение към президентската институция, към авторитета на тази институция. Искам да припомня, един от аргументите да направим това предложение беше,

СТОЯНОВА: Да, по начина на водене госпожо Председател, аз искам да Ви направя забележка да не допускате повече подобни изказвания, които, първо, са вътрешно противоречиви, и, второ, не отговарят на истината. Господин Бойчев, в подкрепа на това, че институцията на Президента се уважава и не сте Вие, които я уважавате, е това, че бюджетът на Президентството е увеличен с 640 хил. лв. спрямо предходната година. Вие искате още 332 хил., може да искате още милион и 332 хил., но с начина, по който гласувахте – против

ал. 2: а) на ред 5 Политика в областта на архивното дело числото „6 362,0“ се заменя със „7 052,0“. б) на ред Всичко числото „91 070,0“ се заменя с „91 760,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! С конкретното предложение

Първо, всеки един от нас, от мъжете, който е ходил на Светогорския манастир, знае, че южното крило е в много лошо състояние. Това е минималната сума, Това е минималната сума, с която да може да бъде възстановен, да се започне ремонтът на южното крило, на Банското крило. А необходимостта да бъде направено обследването по-голямата част от Вас знаете, а тези, които не знаят, трябва да знаят, че криптата е в лошо състояние. Голяма част е пропита с влага, а самата черква конструктивно се нуждае от обследване, защото текат

и съответно да бъде завършена във вид, в който трябва да бъде съхранена за поколенията. Предложението ми не е партийно. То е от група народни представители от левицата.

Моля режим на прегласуване.

на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване чл. 6 по Доклада на Комисията с отразеното преди малко, подкрепено предложение на господин Антонов. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Тъй като при така проведеното гласуване очевидно ще се наложи преработка на текстовете в чл. 6, аз Ви предлагам процедура на отлагане. При всички положения ще се наложи прегласуване – пак казвам – за да се обвържат числата. И Ви моля това отлагане да бъде на финала на гласуването на Законопроекта.

този член. Ако има желаещи за прегласуване, нека да прегласуваме, и да приключим с това. Още повече ние приехме чл. 1 и там, ако си спомняте, източникът за точно това предложение не беше приет. Предложението на господин Антонов в чл. 1, който беше същият като тук, не беше приет.

Каква е практиката досега в такива случаи. Не изпадайте в… Имаше такива случаи много пъти – отлагаме гласуването на целия член за утре, през това време се преработва и се намира източникът на чл. 6.

Заповядайте за процедура, господин Бойчев.

БОЙЧЕВ: Господин Горанов, ако за Вас са глупости да се дадат тези пари, излезте и го кажете от тази трибуна и да стане ясно, че това правите.

15 минути почивка, за да можем да изясним каква е точно ситуацията и как да продължим нататък.